Първо да Ви информирам, че за периода от 19 до 25 януари 2018 г. няма новопостъпили питания. Имаме писмени отговори за връчване, те са доста. Ще ги изчета. Моля народните представители, които имат да получават писмени отговори, да ги получат. Писмен отговор от: - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Георги Стоилов; Стоилов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на финансите Владислав Горанов на десет въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Красимир Богданов; Богданов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Танер Мехмед Али; Мехмед Али; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Адлен Шевкед и Ахмед Ахмедов; Иванов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Иван Иванов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Иван Николай Цонков; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Христо Проданов; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Славчо Велков;

Сидорова; - министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народния представител Любомир Бонев; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Стоилов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Димов Иванов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Петър Петров.

с представяне в Европейския парламент на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сферата на здравеопазването. Според разпоредбата на чл. 105, ал. 2, изречение трето от Правилника изисква разискванията по питане да се провеждат в присъствието на съответния министър. Отсъствието на министър Ананиев налага определянето на нов срок за провеждане на разискване по питане № 754-05-57, зададено от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев, относно Стратегия за запазване и развитие на общинските болници. Поради гореизложеното председателят на Народното събрание пренасрочва разискванията по посоченото питане за следващото заседание за парламентарен контрол.

Въпрос от народния представител Севим Али към министър Нено Димов. Той е относно частично изградени канализации за отпадъчни води в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

През 2009 г. договорите за строителство бяха едностранно прекратени от Министерството на околната среда и водите, като останаха за изпълнение строителни дейности на стойност 519 хил. лв. Двете села – Мъглен и Карагеоргиево, в община Айтос са най-големите населени места, като постоянният брой на живеещите в двете населени места е над 3 хиляди души. И в двете села има основни училища и целодневни детски градини, живеят голям брой млади семейства. В тези населени места има живот, за разлика от много други малки населени места в нашата страна. Поради недовършване на строителните дейности е изключително лошо състоянието на уличните настилки. На много места има пропадане на уличните шахти, има образувани големи дупки, даже ями, от прокопаните и невъзстановени селски улици. От 2009 г. насам, до ден-днешен, въпреки усилията на ръководствата на общината и на селата, не е подновено изграждането на канализацията и на домовите отклонения. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: какви действия смята да предприеме държавата и в какви срокове, във Ваше лице, през 2018 г. – годината на Българското европредседателство, за приключване строителството на частично изградените канализации в селата Мъглен и Карагеоргиево в община Айтос? Благодаря. Благодаря Ви, господин Али. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 са отпуснати безвъзмездни финансови помощи в размер на 2 млн. 130 хил. 948 лв. Между ПУДООС и община Айтос са сключени общо пет договора за финансиране на Проекта. Три от договорите са приключили след актуване и разплащане на включените за изпълнение строително-монтажни работи на общината, които са на обща стойност 1 млн. 28 хил. 308 лв. и 30 ст. Два от договорите са прекратени с Решение на Управителния съвет от 26 август 2009 г. поради намалени приходи и ограничени финансови ресурси. За реализация на Проекта „Канализация – село Карагеоргиево“, с Решение на Управителния съвет на ПУДООС за периода 2007 - 2009 г. са отпуснати безвъзмездни финансови помощи в размер на 1 млн. 896 хил. 286 лв. Между ПУДООС и община Айтос са сключени общо пет договора за финансиране на Проекта. Три от договорите също са приключили с актуване и разплащане на включените за изпълнение строително-монтажни работи на обща стойност от 950 хил. лв. Два от договорите са прекратени с Решение на Управителния съвет от 26 август 2009 г. поради намаляване на приходите и ограничен финансов ресурс. Към настоящия момент проектите на община Айтос за канализация в село Мъглен и село Карагеоргиево не попадат в обхвата на приоритетите за функциониране на предприятието за действие по опазване на околната среда в областта на сектор „Води“, тъй като ПУДООС финансира довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до градски пречиствателни станции за отпадни води за агломерации с над 2 хиляди души еквивалент жители в съответствие с чл. 127 от Закона за водите. По последните данни, с които разполагаме, село Мъглен е с 1322 жители, а село Карагеоргиево – с 1402 жители, и нямаме информация от общината за изградени пречиствателни станции за отпадни води. В ПУДООС към настоящия момент не са постъпили заявления от община Айтос с искане за дофинансиране на проектите. Всяко от населените места е с под 2 хиляди еквивалент жители.

Благодаря Ви, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Али. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, това са подписи на стотици жители на двете населени места – Мъглен и Карагеоргиево, които настояват спешно да се вземат мерки в тези две населени места за приключване на канализациите в Мъглен и Карагеоргиево и за възстановяване на уличните настилки, а това, господин Министър, уважаеми колеги, е актуалното състояние на улиците в село Мъглен – днешното актуално състояние на улиците в село Мъглен в 21 век, в европейска България. Претендирам, че много добре познавам жителите на двете населени места, и това, което мога да кажа, е, че това са достойни, работливи български граждани, които имат развито чувство на отговорност към своята родина и очакват във Ваше лице от страна на държавата, държавата да подходи със същата отговорност и да бъде подкрепен бюджетът на общината, тъй като сумата, която е необходима за довършване на двете канализации и на уличните настилки, не е посилна за бюджета на общината. Ние от парламентарната група на ДПС винаги сме подкрепяли политики, които са в интерес на всички български граждани, в това число и изграждането и на магистрали, и на санирането на големи блокове в градските центрове, но в никакъв случай не подкрепяме това държавата да бъде майка за едни, мащеха – за други, затова настояваме да се удовлетворят исканията на жителите на тези две населени места, да се приключи с изграждането на канализациите и възстановяването на уличните настилки. (Ораторът предава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

Този ресурс не е достатъчен. Затова пък има разпределение, фокусът е, когато говорим за пречиствателни станции, за над 10 хиляди еквивалент жители, защото там ще има най-голям ефект. Естествено, след това идват от 2 до 10, а за тези, които са под 2 хиляди еквивалент жители, в момента има друга мярка, която е достъпна. Разбира се, че Вие имате основание да искате подкрепа на бюджета на общината, но това е в една друга процедура, която мина в края на миналата година – в бюджетната процедура. Не случайно завърших с препоръката да видите какви са другите възможности за финансиране, защото от тази гледна точка, ако всички се насочим към мястото, от което наистина можем да получим финансиране, вероятно ще можем да облекчим и нашата работа, а и по-бързо да реализираме проектите, които безспорно са заслужени от българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос Следващият въпрос към министър Димов е от народните представители Румен Георгиев, Христо Проданов, Димитър Данчев, Николай Цонков и е относно Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Заповядайте, Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Ние като народни представители от БСП в София – през последните месеци по време на нашите приемни един от въпросите, а бих казал всеки втори въпрос е свързан с развитието и достъпа до Природен парк „Витоша“. В хората остава усещането, че умишлено се спира достъпът и развитието на планината Витоша за сметка на някои други курорти. Съгласно чл. 7 от Закона за устройство и застрояване на Столичната община, устройството и управлението на природен парк „Витоша“ е свързано с плана за управление на парка. В тази връзка нашият въпрос е: каква е готовността за разработване, актуализация и приемането на плана за управление на Природен парк „Витоша“. „Витоша“. Ние си спомняме, че в едно Ваше интервю Вие казахте, че си спомняте с носталгия как сте карали ски на Витоша. Така е, но и във връзка с чистотата на въздуха през последните месеци е недопустимо, бих казал дори елемент на национална сигурност, планът на Природен парк „Витоша“ да не бъде приет. Ако може да кажете в какви срокове ще бъде приет планът, тъй като управлението на държавата, на Столична община е от ГЕРБ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

Първо бих искал да започна с това, че аз действително с носталгия си спомням Ветровала, на който съм се учил точно преди 50 години. Малко ми стана неприятно, като видях колко много години са минали оттогава. След това и „Алеко“, и всички съоръжения, които бяха там. Не си спомням с носталгия за въздуха, който се дишаше по онова време, защото, ако трябва да го сравним с въздуха на София днес, сега е много по-чист, въпреки че все още не отговаря на критериите, които трябва да постигнем, и, естествено, трябва да положим усилия в тази посока. Конкретно по въпроса – на какъв етап и как е развитието на плана на управление? Ще Ви дам информацията и ще си позволя още две думи след това. През месец октомври 2015 г. дирекцията „Природен парк „Витоша“ е предоставила на Министерство на околната среда и водите Проект на актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г., включително разработване на гео-база данни и карти, и развитие на географска информационна система. През февруари 2016 г. проектът на план е върнат за преработване. През март 2016 г. дирекция „Природен парк Витоша“ е внесла в Министерството преработения проект за план, който също е върнат за корекции. Последният вариант на плана за управление е внесен на 13 юни 2016 г. В края на месец януари 2017 г. дирекция „Природен парк Витоша“ е предоставила уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти, инвестиционни предложения с предмет и цели за опазване на защитените зони и уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. През февруари 2017 г. уведомяваме дирекцията на „Природен парк Витоша“ за необходимостта от предоставяне на искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка по чл. 8а от Наредбата за екологична оценка. През месец август 2017 г. искането е внесено. През декември 2017 г. Министерство на околната среда и водите е изискало от дирекция „Природен парк Витоша“ да предостави допълнителна информация, в която е определен двумесечен срок за нейното предоставяне. Очакваме тази тази информация да бъде предоставена до средата на месец февруари, за да продължи процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Природен парк „Витоша“. Това е хронологията. Понеже ме попитахте кога точно може да бъде приет, до известна степен това е трудно да се отговори, защото съществува потенциална възможност след преценката дали е необходима екологична оценка, да има съдебно обжалване и там вече влизаме в процедура, която е извън моята компетентност, особено когато говорим за срокове. Успоредно с това сме разгледали и на среща при кмета на Столична община и с министър Кралев възможността, ако влезем в тази процедура, да бъде изменен текущият план на Витоша, за да може да разреши планината отново да бъде върната на софиянци – нещо, което те отдавна заслужават. Според мен ние имаме два варианта и ще видим кой от двата ще бъде възможно по-бързият, тъй като действително това е процес, който не трябва да бъде отлаган повече във времето. Благодаря.

Да, това е хронологията, която Вие прочетохте, но ние искаме да чуем Вашето лично мнение дали трябва да бъде извършена такава екологична оценка. На следващо място хората питат защо лифтовете не работят, дали трябва да се промени Законът за горите, за да може да се направят нови лифтове, ски влековете. В тази връзка отговорете – Вашата лична оценка и мнение дали трябва екологична оценка. Отново повтарям, че управлението и на Столична община, и на Министерски съвет е на управляващите от ГЕРБ. Така че, ако Вие седнете и бързо помислите и разрешите този въпрос, това, което казахте, че планината Витоша трябва да се върне на софиянци, ще бъде факт. Но ако ние отново разтакаваме във времето и през годините, това няма как да се хареса на софиянци и сме категорични – искам да кажа, че нашата политическа позиция, на БСП, е за развитие на туризма при спазване на всички екологични законови норми. Но ние няма да допуснем забавяне от административна гледна точка и затова категорично ще следим този процес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря за репликата, господин Георгиев. Имате думата за дуплика, господин Министър.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 От тази гледна точка отново казвам: сроковете зависят до голяма степен дали този план, след като бъде определен, трябва или не трябва да има екологична оценка, ще бъде обжалвано или не. Нашето желание е, след като получим от Природен парк „Витоша“ необходимата информация, да процедираме възможно в най-кратък срок. Затова аз казвам, че обсъждаме и другата възможност – съществуващият план да бъде изменен, защото този съществуващ план от времето, когато е направен, на практика блокира всякакво развитие не не само на Витоша, на практика комбинацията от това, което е прието в Закона за горите, и това, което е направено в плановете за управление, спира изобщо развитието на зимния туризъм в България. Това е една много тежка пречка, която бави вече десетилетия може би, а може би и повече това развитие и трябва да бъде преодоляно. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Това беше последният въпрос към министър Димов. Следващият въпрос е към господин Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той е от народните представители Пенчо Милков, Георги Стоилов и Крум Зарков

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Един въпрос, но важен въпрос, господин Председател, тъй като на 17 януари тази година русенският ежедневник „Утро“ публикува на първата си страница статия, озаглавена „Търново измества Русе като център на Северен централен район?“ Това предизвика силни притеснения у русенските граждани и имаше широк обществен отзвук. Затова, господин Министър, въпросът ни към Вас е

план райони от ниво 2 със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности центрове. На трето място, промяната се обуславя от нуждата от изграждане на ефективна териториална основа, на която да се базира разработването и изпълнението на стратегическите документи за регионално развитие, както и на програмите, които ще бъдат съфинансирани от европейските фондове след 2020 г. Както и понастоящем, програмирането стъпва на районирането на страната съгласно Закона за регионалното развитие. В тази връзка в МРРБ се създаде междуведомствена работна група със задача да предложи и разгледа варианти за нов териториален обхват на районите от ниво 2. В състава на работната група взеха участие представители на дирекции от Министерския съвет, МРРБ, Президентството на Република България, водещите в министерствата отговорности по управление на европейските структурни инвестиционни фондове, Националния статистически институт, БАН, Националното сдружение на общините, академичната общност. Работата на групата приключи през месец декември 2017 г. с консенсусно определяне на минимум три варианта за ново райониране на страната. Това е първата стъпка. През месец януари 2018 г. на оперативно заседание Министерският съвет разгледа и одобри доклад, в който ни беше даден мандат да предложим за широко обществено обсъждане тези три определени от работната група варианти, които не са нито крайни, нито лимитирани до три броя. До края на месец март планираме тяхното представяне и обсъждане в рамките на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, на регионалните съвети за развитие на шестте района от ниво 2, както и на планирана кръгла маса с участието на неправителствени организации, агенции, организации от гражданския сектор и академичната общност.

В заключение Ви информирам, че към момента няма одобрен окончателен вариант за нов териториален обхват на районите от ниво 2, а трите варианта, които се планира да се обсъждат публично, не са разглеждани и не съдържат предложения за определяне на центрове и наименования на районите. Този въпрос предстои да бъде решен чрез горепосочените дискусии и събития, които ще организираме от месец март нататък, тъй като в рамките на следващите три години трябва да променим основно по обективни критерии териториалния

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, от отговора Ви става ясно, че се провеждат действия за промяна на обхвата на районите и на техните центрове, така че въпросът, дали за първи път е официализиран и иницииран от ежедневник, или не, е с изключителна важност. важност. Адекватно вчерашния ден Общинският съвет в Русе излезе с обща декларация, подкрепена от всички общински съветници, в която следва следва да имате предвид Вие и цялата държавна власт, че общинските съветници и цялата общност на Русе са против промяната на нашия град като център на административен район. Това се е случвало неведнъж в миналото. Последният опит

В момента във всичко, което казахте, няма информация за това в града и в нашата общност. Надявам се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

с фактите. Не коментираме административно-териториално устройство и промяна в административно-териториалното устройство в рамките на областите, а коментираме регионално развитие, регионално планиране. В първия случай говорим за Закон за административно-териториално устройство на Република България, понастоящем говорим за райони за планиране, стратегическа единица, съгласно Евростат за районите от ниво NUTS-2. Споменах, че не става въпрос и и към момента не са провеждани дискусии, не е обсъждана промяна на центровете на регионите за планиране, камо ли да коментираме промяна на административни граници, центрове на областни администрации – процес, който, съм убеден, че в следващите 20 –30 години в България никой няма да инициира и никой няма необходимите обективни предпоставки да стартира, пак споменавам: на база на обективни критерии от Евростат, най-вече броят на население. Два от регионите, един понастоящем според демографските прогнози – Северен и Централен, след година няма да отговарят на минималните изисквания, а това би било изключително неблагоприятно като

те са достъпни на сайта на Министерството – един прекалено начален етап. Пак казвам: самата работна група, инициирана с представители на Президентството, представители на Българската академия на науките проведе няколко работни заседания и инициира евентуалната дискусия върху тези три варианта, които биха могли да бъдат дългосрочни, като устойчивост на районите от ниво 2. В рамките на следващата година, ако трябва да съм реалист, няма да стигнем не до консенсус, а няма да предприемем никакви реални действия по приемането на един от тези варианти, тъй като в рамките на 2018 г. ще протичат обществените обсъждания и дискусии. Споменах веднъж в Комисията към Народното събрание, на второ място, в регионалните съвети, включая и в областните съвети за развитие – в Русе, и във всички останали райони за развитие.

въпросите към министъра на регионалното развитие. Следващият въпрос е от народния представител Николай Тишев към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова относно незаконната експлоатация на кариера в кв. „Банево“, град Бургас.

в продължение на години общинска фирма „Благоустройствени строежи“ ЕООД – град Бургас, експлоатира незаконно без концесия кариерата в кв. „Банево“, град Бургас. В средата на месец декември миналата година жителите на квартала се вдигнаха на протест срещу каменната кариера. Пред бургаски национални медии хората споделиха, че домовете им се рушат, защото въпреки забраната за добив на инертни материали работата в кариерата не спира и взривовете продължават. По тяхна информация има дни, в които от кариерата излизат до 50 камиона с инертни материали. Пред протестиращите и пред присъстващите медии управителят на дружеството господин Апостолов заявява следното: „Нямаме право на добив на подземни богатства, но това не пречи да раздробяваме тези, които вече са добити. Кариерата ще продължи да функционира, защото към момента там не се извършва добив на подземни богатства“. Апостолов признава, че дружеството няма подписан договор за концесия на кариерата. В тази връзка са двата ми въпроса: какви действия ще предприемете, за да преустановите незаконната дейност на кариерата и по този начин да защитите здравето и имуществото на живущите в кв. „Банево“, град Бургас? Какви санкции ще наложите на общинската фирма за незаконния добив на инертни материали? Ще сезирате ли компетентните органи, ако вече не сте го направили, за незаконното разпореждане с държавна собственост? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте за отговор, министър Петкова.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 тази връзка следва да се отбележи, че находище „Банево“ е било предмет на експлоатация от 1961 г. Впоследствие, през годините в зависимост от действащата нормативна уредба, за добитите количества от подземни богатства „Благоустройствени строежи“ е заплащало дължимите кариерни такси по Закона за местните данъци и такси. Дружеството има качеството на заварен ползвател на находище „Банево“ на подземни богатства, строителни материали по смисъла на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за подземното богатство. В това си качество дружеството е подало заявление за предоставяне на концесия за добив по право, без търг или конкурс по реда на § 4б, ал. 5 във връзка с алинеи 1 – 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите. С Решение № 820 от 29 декември 2017 г. Министерският съвет предостави концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, а именно строителни материали, вулканити от находише „Банево“, разположено в землището на кв. „Банево“, град Бургас. Съгласно т. 12.1. от цитираното Решение на Министерския съвет министърът на енергетиката е оправомощен да сключи концесионен договор с „Благоустройствени строежи“, като договорът за концесия влиза в сила от 15 март 1999 г., тоест това е датата на влизане в сила на Закона за подземните богатства, като за периода от влизане в сила на концесионния договор до неговото сключване концесионерът ще дължи концесионно плащане, заедно със законната лихва за забава. Освен това следва да се има предвид, че в решението на Министерския съвет са предвидени задължителни за концесионера условия за осъществяване на концесията, в това число са взети предвид и всички становища, дадени от компетентните

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! С изумление преди няколко дни научих, че на практика има решение за сключване на концесия.

някакви санкции на тази фирма, защото по този начин Вие давате сигнал, че всеки може да експлоатира която и да е кариера или други богатства на Република България, без да има какъвто и да е ответен отговор от страна на държавата. Второ, във връзка с решението от 29 декември тази година за сключване на нова концесия, ще Ви прочета следното. В отговор от 1 ноември 2017 г., тоест преди около два месеца и половина, на въпрос на господин Таско Ерменков Вие отговаряте следното: „Да, „Благоустройствени строежи“ има качество на заварен ползвател. То е подало заявление още през 2012 г. Проведена е съгласувателна процедура по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския свет и на неговата администрация. Министерството на здравеопазването не съгласува Проекта на решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, строителни материали от находище „Банево“, община Бургас. Мотивите за отрицателното становище са, че не са налице достатъчно факти и обстоятелства, че при реализацията на инвестиционното намерение в жилищната среда няма да се отделят вредности, в резултат на които да се създаде риск за здравето на гражданите. Предвид горното към настоящия момент не е предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище „Банево“.“ Как може една и съща кариера, която не се е преместила на 3 или 4 км по-далеч от кв. „Банево“, тоест една и съща кариера, на същото разстояние от квартала, същата администрация – пак на Министерството на здравеопазването, явно този път е издала положително становище, при положение че едва ли ще има разлика в технологията на добиване на инертните материали. Това ми е въпросът. Благодаря Ви, господин Тишев. Уважаема министър Петкова, имате думата за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Тишев, въпросите, които поставяте, разбира се, че са били обект на дискусии в рамките на Министерството на енергетиката и всички компетентни институции, които имат отношение към съгласувателната процедура по отношение на Закона за подземните богатства. Както споменах и в отговора си, тази концесия, това находище на практика се стопанисва, така да се каже, от това дружество от 1961 г. Неслучайно и концесионерът предявява претенция за сключване на договор за концесия по право. Що се отнася до становището, което Министерството на здравеопазването е предоставило – това, което Вие цитирахте, от месец ноември, ние също сме запознати, разбира се, с него. Впоследствие Министерството на здравеопазването поиска допълнителна информация, бяха дадени допълнителни гаранции и бяха поставени допълнителни условия, които ще намерят място в концесионния договор като задължение за концесионера. В случай че те не се спазват, концедентът си запазва правото да прекрати този договор. Уверявам Ви, че са предприети всички необходими действия и мерки, така че да бъде гарантирано здравето, животът и спокойствието на хората, които живеят в кв. „Банево“. Уверявам Ви в това! Министерството на здравеопазването е дало своето компетентно становище, поставило е изисквания, които концесионерът е длъжен да спази, и те ще намерят място в договора, който предстои да бъде сключен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема министър Петкова. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков към министъра на труда и социалната политика – господин Бисер Петков, относно договор за Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ на територията на община Бяла, област Русе. Имате думата за поставяне на въпроса, господин Милков. На среща с жители на село Полско Косово те поставиха въпрос за извършено преустройство на част от съществуваща постройка. Постройката е паянтова, като представлява пенсионерски клуб, изграден от ламарина и стъкла. Приложено сме Ви представили и снимка към въпроса. В дясната част на постройката са извършени ремонтни дейности, като е обособена част, ползвана за цитирания проект. По думи на жителите на селото, които всеки ден са в клуба, не е извършвана дейност там и не са виждали никаква активност. Нашите въпроси са: запознато ли е Министерството относно дейностите по реализирания проект, какво включват те? Извършвани ли са проверки на обекта от компетентните институции, свързани с нормалното му функциониране? Какви отчети са представяни от определените за изпълнители на дейностите лица? Каква е ефективността и целесъобразността на проекта и разходваните средства? Какви полезни резултати са постигнати? Налице ли е устойчивост на проекта? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.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

финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез Световна банка. В село Полско Косово е ремонтирана част от сграда, в която се помещава и пенсионерски клуб. Сградата не е масивна, изградена е от сглобяеми метални конструкции, но е достъпна, едноетажна и с добра комуникация. Обособени са две помещения и санитарен възел. С оглед осигуряване на устойчивост на разкритите услуги община Бяла от 15 юли 2016 г. реализира нов проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ на територията на община Бяла, област Русе, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорената продължителност на проектните дейности е 27 месеца. Договорът е на стойност 251 хил. 872 лв., от които 214 хил. 91,20 лв. са финансирани от Европейския съюз – това е 85% от общата стойност, и 37 хил. 780,80 лв. от държавния бюджет, което представлява 15% от общата стойност. Чрез предоставените социални услуги община Бяла продължава да осигурява подкрепа на деца в ранна детска възраст – от 0 до 7 години и на техните семейства, за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняване на деца с увреждания в специализирани институции. село Полско Косово обхванатите по Проекта потребители – деца и родители, са 64, а общо по Проекта – 301 деца. Основно дейностите се предоставят в Центъра за ранна интервенция в град Бяла. Мобилни екипи работят на терен в домовете на потребителите, в детските градини и в предоставените за целите на Проекта помещения в село Дряновец и село Полско Косово. Министерството на труда и социалната политика е извършило три проверки на място в село Полско Косово. Първата е на 11 юли 2017 г., следващата е на 11 октомври 2017 г. и на 3 януари 2018 г. При първите две проверки са констатирани несъществени пропуски, дадени са препоръки и е проследено изпълнението им. Направена е и последваща проверка на 3 януари 2018 г., като е констатирана дейността и предоставянето на съответните услуги, провеждането на консултации на бъдещи и настоящи родители, реализирането на дейности по превенция на заболяванията на деца до седемгодишна възраст, индивидуални групови дейности, предоставени от кинезитерапевт, педагог, медиатор, психолог и логопед. Спецификата на тези социални услуги и конкретната целева група не предполагат ежедневно присъствие на експертите и организиране на ежедневни срещи и дейности в цитираното помещение. По-голямата част от дейностите са реализирани в детска градина „Радост“, село Полско Косово. Провеждани са консултации в домовете на потребителите. Налице са документални доказателства, включително и снимков материал, удостоверяващи, че цитираното помещение е използвано за целите на Проекта. Спазвайки договорените специални условия по предходно реализирания проект, община Бяла не е променила предназначението на ремонтираното и обзаведено помещение в село Полско Косово и е предоставила използването му по Проекта, който се реализира понастоящем. Констатирано е, че е налице недостатъчна информираност на населението на село Полско Косово за реализирания от община Бяла проект и конкретните дейности, които се осъществяват по него. Във връзка с това след направената проверка на 3 януари 2018 г., са отправени препоръки към общината да повиши информираността на местното население относно целите на Проекта, реализираните дейности, предоставените услуги и постигнати резултати. По отношение на депозирани от община Бяла две искания за междинно плащане са реализирани и детайлни документални проверки на отчетните документи за периода от 15 юли 2016 г. до 30 април 2017

Казахте в отговора си, че са предприети действия за информираност на населението в село Полско Косово. Тази табела (показва) беше на сградата при първото ми посещение в селото през лятото на миналата година. След като стана ясно, че народен представител е бил в селото, сградата е заключена и никой не я използва – повярвайте ми, село Полско Косово е малко и гражданите са достатъчно добре информирани за дейностите, които там се извършват табелата се махна от сградата и при посещението ми в края на миналата година, тази табела я няма. Така че, ако ще информираме гражданите, първо, да върнем табелата по Проекта. Там пише, че е изразходван четвърт милион. Трябва да знаете, че Пенсионерският клуб е в същата сграда, но той не е ремонтиран по Проекта. Сградата е ламаринена, паянтова и половината от нея – от няколко квадрата, е санирана и хората недоумяват.

госпожо Бъчварова, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Благодаря. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е свързан с прилагането на Оперативна програма „Благотворителност“, тоест доставката на пакети за крайно нуждаещи се по линия на усвояване на средства от европейските фондове. Агенцията за социално подпомагане е управляващ орган и в новия програмен период тя управлява и ръководи именно доставката на тези хранителни пакети, но констатацията, която следва да се направи от 2014 г. насам, е, че системно се закъснява с доставката на хранителни пакети. пояснение само: за 2016 г. все още не са доставени три от договорените продукти, даже не са сключени и договори, а за два от продуктите търговете тотално са пропаднали и това е за олио и зрял фасул. Изводът, поне за мен, е, че тези продукти няма да бъдат доставени за 2016 г. През 2017 г., за която е въпросът към Вас, също сме свидетели на закъсняване на обществената поръчка. Тя беше обявена през месец ноември 2017 г. Въпросът към Вас е: как предвиждате в хода на следващите месеци да се реализира или да се финализира да се подпишат договорите, така че тези пакети да бъдат доставени навреме? Вторият въпрос, който също ни интересува е, че по Програмата има една значителна техническа помощ за изпълнение на ангажиментите на Агенцията за социално подпомагане. Въпросът е: към началото на 2018 г. какви са средствата, които са изразходени по тази техническа помощ? Защото идеята е, че тя трябва да бъде насочена именно към подпомагане изпълнението на Програмата и да съдейства за нейната реализация навреме. Благодаря.

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България,

средствата се осигурява подпомагане с храни под формата на индивидуални пакети с продукти и под формата на топъл обяд за уязвими групи хора, които живеят в бедност. Изпълнението на Програмата стартира поетапно през първото тримесечие на 2015 г. и към момента поддържа отлични темпове на финансово изпълнение, като рисковете от загуба на средства на този етап са елиминирани напълно. Договорните средства към 22 януари 2018 г. са 94,42% от общата финансова рамка на Оперативната програма. Изплатени са 41,53% от тях, а сертифицирани са 31,06%. През 2017 г. са разпределени и раздадени повече от 9 хил. 929 тона хранителни продукти от първа необходимост за 316 хил. 748 лица и семейства, което е с около 49 хиляди нуждаещи се повече, в сравнение с 2016 г. С промяната в Наредбата за определяне на целевите групи по Програмата през следващите години броят на подпомаганите лица ще се увеличава.

с които пакетът в своята цялост ще достигне 17 продукта на общо стойност 102 лв. 23 ст. с ДДС. През тази година предстои и закупуване на още 17 вида хранителни продукти. За тази цел, както и Вие посочихте, на 13 ноември 2017 г. е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 16 млн. 352 хил. 784,50 лв. с ДДС, подадени са 23 оферти по всички 17 обособени позиции. Към настоящия момент се извършва подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти от назначена от възложителя комисия. Обществената поръчка за закупуване на хранителните продукти се реализира от Агенцията за социално подпомагане. Обжалването на административните актове във връзка с обществената поръчка, за съжаление, води до отлагане раздаването на определени видове продукти.

и определяне на изпълнители. Вследствие от двуинстанционния процес по обжалване 21 от подадените жалби са приключили с решение в полза на възложителя. Същевременно вече четвърта година се осигурява топъл обяд за социално уязвими граждани. Към настоящия момент със средства от Оперативната програма 43 хил. 944 потребители получават топла храна в над 260 трапезарии. Дейността се изпълнява в повече от 200 общини в страната. Реално изплатените разходи по Оперативната програма са 94 млн. 749 хил. 185 лв., от които 3 млн. 791 хил. 728 лв. са усвоени за техническа помощ. Тези средства са изразходвани основно за дейности, свързани с повишаване на капацитета както на служителите, които имат ангажименти по Програмата, така и на партньорските организации – общини, които изпълняват договори по нея. Насочени са и към материално-техническо и административно обезпечаване на структурните звена и служителите, ангажирани с функции по Програмата, както и към цялостния процес на управление, администриране и контрол върху изпълнението В заключение бих искал да Ви уверя, че успешното изпълнение на Програмата добавя значителен принос към цялостната политика за борба с бедността и подкрепа на уязвими хора, реализирана от Министерство на труда и социалната политика. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, госпожо Бъчварова. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Моите уважения за детайлния отговор, но зад общите числа се крият проблеми, които съответно трябва да бъдат навреме усетени от ръководството на Министерството, за да бъде предотвратено това забавяне. Това, което казахте, че се е доставяло като продукти през 2017 г. и предстои 2018-а, на практика това е за 2016 г. – проведената поръчка и пакетите, които трябва да бъдат доставени, включително и 2018 През 2016 г. бюджетът на тази мярка е бил 48 млн. лв. В тези пакети има едни много екзотични продукти, които за мен будят изключително голямо съмнение – как са определени които с минималната си стойност и високата цена водят до усвояване на значителна сума от бюджета. За 2016 г. тези екзотични продукти са били 10% от общия бюджет. През 2017 г. обявената обществена поръчка, която е за около 16 милиона, около 16 милиона, тези екзотични продукти са 18%. Какво и кой решава кои продукти да влязат в пакетите, които ще бъдат предоставени на социално слабите? Защото, позволете ми да не се съглася с факта, че консерва говеждо с не знам си какъв сос е приоритет пред брашно, олио, захар, за които съответно стана въпрос, че са пропаднали поръчките. Това е единият въпрос: кой определя пакетите? Вторият въпрос, за който също е също е важно да имам Вашата оценка: смятате ли, че административният капацитет на Агенцията е достатъчен, за да си свърши работата въпреки средствата, които получава по техническата помощ, предвид крайния резултат, който се получава от изпълнението на Програмата? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Бъчварова. Имате думата за дуплика, господин Министър.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 именно зрял фасул и слънчогледово олио, е поради отказ на избраните изпълнители. Такава възможност съществува. Били са избрани изпълнители, били са поканени за сключване на договор, но те са отказали да го направят. Така че в случая възложителят – Агенцията за социално подпомагане, няма как да ги задължи да сключат тези договори. По отношение на подбора на тези позиции. Това са стоки от първа необходимост и се прави от Агенцията за социално подпомагане. По отношение на интереса към заявените позиции в новата поръчка аз вече споменах в отговора, че има подадени оферти по всички позиции, което е предпоставка за класиране и съответно определяне на изпълнители по тези позиции, тоест за успешно реализиране на тази стартирала процедура. Това е, което бих могъл да отговоря на конкретно зададените въпроси от Вас. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос отново към министър Бисер Петков от народния представител Светла Бъчварова относно оценката на Министерството на труда и социалната политика относно сключените през 2017 г. еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Заповядайте, госпожо Бъчварова.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 относно сключването и продължаване политиката на сключване на еднодневни трудови договори и краткотрайна сезонна заетост в сектора „Земеделие“. Когато беше приета тази промяна в Закона, се считаше, че това трябва да бъде временна мярка, за да се види как действа системата, но от временна тя стана постоянна и през изминалите години се предполага, че има достатъчно експертиза, достатъчно натрупани анализи, които да дадат възможност на Министерството на труда и социалната политика да прецени дали тези договори са необходими в земеделието и съответно могат ли да бъдат да се реализират в отрасъла по начина, по който са. Аз в своя въпрос имам например няколко конкретни въпроса, свързани именно с прилагането на сезонната заетост в сектора. Има две изисквания. Първото е свързано с това, че наетите в сектор „Земеделие“ трябва да са единствено в растениевъдство, плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тук на лавандулата слагам въпросителна, тъй като там едва ли ръчният труд е водещ. Второ, приложими са само за професии, които не изискват социална квалификация, тоест единствено за ръчен труд. Другото много важно е, че в хода на прилагането на тази мярка по отношение на осигуряване на работна сила в селското стопанство в сезони, в които съответно има проблеми, доста от организациите, които искат да реализират тази политика, се сблъскват с трудности, тези трудности са свързани например с установяване работното място, което може да бъде различно в различни землища или с това, че трудовият договор не се води за трудов стаж. От тази гледна точка по тези въпроси, които стоят няколко години, на мен ми се иска да чуя Вашия отговор по отношение на това Министерство на труда и социалната политика работи ли, отчита ли, анализира ли прилагането на тази мярка и какви мерки ще се предприемат, ако се предприемат, за оптимизиране на дейността на еднодневните трудови договори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова. Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте.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 През 2017 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е предоставила 204 хил. 780 броя образци на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. В сравнение с 2016 г. първата, през която разпоредбата действа целогодишно, се отчита ръст на реално използваните договори с 15 хил. 572 броя. Нараснал е и броят на земеделските стопани, които са се възползвали от възможността за наемане на работници чрез така наречените еднодневни трудови договори. Образци са предоставени на 2004 земеделски стопани през 2017 г. при 1873 през 2016 г. Увеличението на броя на земеделските стопани, както и реализираният ръст на използваните договори, се дължи почти изцяло на производители, които обработват по-малки площи – под 100 хектара. Статистиката показва, че ефектът от еднодневните трудови договори определено е положителен и води до изсветляване на работната сила в растениевъдството. Като потвърждение на това може да се приеме и фактът, че при много повече проверки, извършени от контролните органи на Инспекцията по труда през 2017 в икономическа дейност растениевъдство, животновъдство и лов и спомагателни дейности с акцент върху растениевъдството, са установени по-малко случаи на полагане на труд без сключен и регистриран в НАП трудов За илюстрация през 2016 г. проверките са били 3910 броя, а случаите на работа без трудов договор 242 броя. През 2017 г. при извършени 5030 броя проверки са установени 204 случая на работа без трудов договор. Трябва да се има предвид, че еднодневните трудови договори са само една от възможностите, регламентирани в Кодекса на труда, за сключване на срочни трудови договори за извършване на определена работа. Предимството им е, че наетите по силата на този вид договор не губят права за социално подпомагане и обезщетение за безработица, което позволява в трудова заетост да бъдат обхванати трайно безработни, социално слаби лица. С оглед големия интерес на работодателите към този вид договори, Министерството на труда и социалната политика чрез Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ полага усилия за облекчаване на условията за прилагането им, в това число и тяхното администриране. За целта е надграден специализираният софтуер, с който се администрира услугата по предоставяне на еднодневните трудови договори. Финансирането на информационната система е осигурено по проект „Оптимизация и иновация“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Системата за онлайн регистрация на еднодневните трудови договори стартира през февруари 2017 г. и позволи предоставянето им през интернет, без това да е свързано с работното време на администрацията. Софтуерът създава и редица облекчения и при попълване или сключването на този вид договор. Фактът, че те са използвани от по-голям брой земеделски стопани, обработващи малки земеделски площи, може да се приеме като индикации, че софтуерът е направил администрирането им по достъпно. В пъти повече са и предоставените образци на еднодневни трудови договори от началото на 2018 г. до момента, в сравнение същия период на 2017 г., когато софтуерът не е действал. През тази година те са 5 хиляди броя, докато за същия период предходната година са били около 300 броя. Считам, че увеличеният брой на използваните трудови договори от този вид и намаляването на броя на установените случаи на работа без трудов договор са показателни за ефективността на тази мярка по отношение намаляването на сивия сектор в отрасъла. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Имате думата за реплика, госпожо Бъчварова. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Основната тема, която исках да поставя с този въпрос, е дали считате, че тази дейност или тази възможност следва да се оптимизира и да се направят промени, които да доведат до по доброто прилагане на еднодневните трудови договори. Защото изминалите две или три години, в които ние имаме натрупан опит, само с оптимизиране на софтуера няма да доведе до решаване на някои от въпросите, които са поставени.

което е малък брой, може да изсветлява сивия сектор, но това няма как да се забележи, той не може да стане даже и малко по-светлосив на фона на това, което е действителното състояние. Затова въпросите, които се поставят и от бизнеса, са следните, които се търсят решения именно чрез еднодневните трудови договори, без да ги отричаме: да се реши въпросът с трудовия стаж на тези, които са заети, с работното време, защото работното време за едни дейности в растениевъдството започва от четири сутринта до десет, но това не е пълно работно време; с мястото на работа – мястото на работа в трудовия договор или в сезонния договор може да е определено в едно населено място, но поради климатични проблеми то да бъде реализирано в друго населено място, където вече имаме различни дирекции, които отговарят за изпълнението на тези трудови договори. Рискът при тези договори въобще не е оценен и работодателите, тези, които наемат работниците, обикновено са уязвими. Пет хиляди проверки казвате, че имате. Ако има една добре действаща система, сигурно и това административно натоварване с пет хиляди проверки, защото това е нещо значително, огромно, според мен ще бъде значително намален. Затова молбата ми е наистина да се разглежда този процес в контекста на подобряване на прилагането на тези договори. Благодаря.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

натрупаният опит в прилагането на тази мярка на чл. 114а от Кодекса на труда, данните които изнесох пред Вас, проверките, са една основа за търсене на подобряване на регулацията на тази дейност. Има предложения от страна на бизнеса, които са постъпвали във времето, заедно с колегите от Министерството на земеделието и храните, тук е и министърът и ги обсъждаме, така че въпросът беше да имаме наистина пълен период на прилагане на тази мярка, на този текст и същевременно всяко едно законодателство може да се усъвършенства. Ние разглеждаме тези мерки, част от тях са неприемливи, тоест те не влизат в философията философията и логиката на въвеждането на еднодневните трудови договори, но има и предложения, които биха могли да бъдат и подкрепени. Така че в тази посока ще продължим да работим, тоест не само да улесним администрирането на еднодневните трудови договори, което мисля, че голяма степен е постигнато, но да улесним бизнеса в използване и на тази възможност, защото, отново подчертавам, тя не е единствена, има други възможности, които Кодексът на труда предоставя за срочни трудови договори. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Министър. Това беше и последният въпрос към Вас. Преминаваме с въпроси към министър Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, който ще отговори на въпрос от народния представител Иво Ангелов Христов относно авторски колектив на новия учебник по история и цивилизация. Заповядайте, господин Христов да поставите въпроса. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министре, уважаеми колеги! Моят въпрос касае авторския колектив на изготвения нов учебник по история. Повод за това е и новата програма по „История и цивилизация“ в 10 клас, която Министерството на образованието и науката публикува на сайта си и която влиза в сила след две години. Авторитетни имена в българската историческа наука, които са били поканени да се запознаят със съдържанието на въпросната учебна програма и на проектирания учебник, изказаха негативни оценки както по отношение на него, така и по отношение на цялата програма. Чуха се критики за целенасочено и едностранчиво представяне на периода след Втората световна война до 1989 г., описан в учебника като един от най-мракобесните в нашата история. Напомням, че в България все още има живи свидетели от това историческо време и затова средношколците са объркани и техните учители споделят, че те, учениците, казват: вкъщи ни говорят едно, а Вие ни учите друго, къде е истината?

Уважаеми господин Министре, моят въпрос е за авторския колектив на въпросния учебник по „История и цивилизация“ за 10 клас: как е подбран, по какви критерии, с какви задачи и с какви указания от Министерството на образованието и науката? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Христов. Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте.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 Авторските колективи, които съставят учебниците, се определят от издателствата, като всеки колектив самостоятелно създава урочния текст. Програмата по история, както и учебните програми за останалите предмети, се готвят от разработването на Закона за предучилищното и училищното образование. Те бяха публикувани преди повече от година и половина. Оттогава досега направихме множество обсъждания, като се включиха различни представители на академичната общност. Най-общо, нямаме автор или авторски колектив на Програмата. Имаме стъпване стъпване на предходните програми и надграждане и множество предложения, които са правени. Аз помолих колегите да ми извадят пълна справка. Тук ще видите имената на почти всички авторитетни представители на академичната общност, които са включени на един или на друг етап. Разбира се, не всички са се включили на всеки един етап. За съжаление, всеки процес на обсъждане няма процедура, по която да се обсъдят абсолютно всички предложения във всеки един етап. Всеки има право да прави предложения във всякаква форма. Крайната отговорност е на министъра, разбира се. Аз чух и Вашата декларация. Това, което мога да Ви уверя, е, че последните промени, които са правени след публикуването на Програмата за обсъждане, са по-малко от 8%. представители на академичната общност, които визирате, е миноритарно не само в самата програма. Дори в крайните предложения то е силно непропорционално на медийните им участия. участия. Много се колебая дали да навлизам в дебата по същество, защото имам усещането, че той е повече политически, отколкото експертен. Да, това е политика. Преди да утвърдя Програмата, получих увереност – не на конкретните лица, които Вие визирате, но на достатъчно представители на академичната общност, че тази Програма е балансирана. Такова изказване имаше впрочем и в средствата за масово осведомяване от директора на Института по история към Българска академия на науките Даниел Вачков, който също присъства на последното обсъждане преди утвърждаването на Програмата. Мога да Ви кажа кои са присъствали и на това последно обсъждане преди утвърждаването на Програмата, което ми даде тази увереност. Програмата не съдържа крайности. Това е моето мнение. Не отричам и постиженията в периода 1944 – 1989 г. Има безспорни постижения в редица области – и в културата, и в спорта, и в науката, нито искаме да отменим носталгията към младостта. Аз също имам носталгия впрочем към този период, защото също съм израснал и съм живял в този период, но постижения е имало и по времето на хитлеризма. (Шум от „БСП за България“.) Имало е строителство, имало е постижения,

Режимът все пак е определен като тоталитарен и той си има своите специфични белези като такъв. Това е заложено в Програмата по история.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вълчев, колеги! Разбира се, въпросът е принципен. Той не касае една или друга персона, още пък по-малко персоната на министъра на образованието и науката, но въпросът е и политически, въпросът опира и до елементарната истина. Първо, не Ви е ясно кой по какви критерии е определил периодът като „тоталитарен“. Какво е тоталитарно общество и какво не, е, първо, спорно, а, второ, възниква с една книга на Хана Аренд в края на 40-те и началото на 50-те години. Така че, това не е нещо безспорно, както например е безспорно земното притегляне до определяне на противното. Второ, въпросът за определянето на близкото минало, в което аз и Вие сме живели заедно, защото тук гледам, че сме връстници долу-горе, навежда на мисълта за следното, навежда на думите и мисълта на Оруел, че „Който контролира настоящето, той контролира миналото, а който контролира миналото, той ще контролира и бъдещето“. Подобно на целия дебат с Истанбулската конвенция, това е второто направление, с което всъщност целта е да бъдат промити мозъците на нашите деца, а когато промиете мозъците на децата, то е ясно, че ще имате такова бъдеще, каквото господарите на света искат днес. В този смисъл битката за предишните тоталитарни 45 години е битката за нашето настояще и за нашето бъдеще – дали ще бъдем народ или биологична маса. Четиридесет и петте години, в които е живяло нашето общество, действително имат и своите провали, и своите невероятни постижения. Тяхното едностранчиво определяне през идеологическа, а не обективна историческа призма е всъщност и причината за моя въпрос. Намирам за крайно неуместно те да бъдат квалифицирани през новата идеологическа призма на новите господари на деня. Така че, господин Министре, много Ви моля, когато се прави това, действително да бъдат консултирани всички представители на историческата общност – експертна, и не само. И, второ, историята не е тяснокабинетна наука. Историята е всъщност инструментът, чрез който настоящото моделира бъдещето, в което ние всички участваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Христов. Имате думата за дуплика, господин Министър. Отказвате се. Господин Ерменков, процедура ли искате? Заповядайте.

и да сравни един български период от време с хитлеризъм и с фашизъм, едва ли не. Тоест, той даде пример, че по времето на хитлеризма също е имало успехи. По този начин той се опитва може би да ни напомни, че България е била съюзник на хитлеристка Германия до 1944 г., но го направи малко интересно, като сравни периода след 1944 г. с хитлеризъм.

Защото иначе ще се получи, че България след 1944 г. е била същата, каквато е била Германия по време на хитлеризма, което той в момента го казва. В смисъл, и хитлеризмът е имал същите успехи, които сме имали и ние. Затова много Ви моля, когато един министър застане тук и започне да говори да се държи като министър на Република България с цялата отговорност и носталгията, която той има към младостта, както той се изрази, да бъде изразена с признателност към образованието, което е получил тогава, а не със сравняването на България с неща, които никога не са били в нашата история. Аз вече не се учудвам защо програмите са такива при това мнение на министъра за миналото на България и много моля още един път,

не мога да взема отношение по съдържанието на изказването на министър – то е негова отговорност в случая, а това би могъл да го направи този, който поставя въпроса, в случая господин Иво Христов. Така че за мен въпросът е изчерпан.

Георги Янчев Гьоков, Спас Янев Панчев относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция „Земеделие“ – град Стара Загора. Заповядайте, господин Гьоков, за да поставите въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, културното наследство е обект на закрила още от създаването на съвременната българска държава и по сега действащото българско законодателство – Законът за културното наследство, терминът „културно наследство“ е легален и се употребява многократно. Управлението на същото това културно имущество е сложен процес, който изисква системност и в дейностите – и разнопосочна компетентност. Посегателства много, и не всички стават публични. В този дух е въпросът, отправен към Вас, господин министър. Сградата, в която се помещава Областната дирекция „Земеделие“ в Стара Загора е дарена на Министерство на земеделието, храните и горите от община Стара Загора през 2016 г. Сградата е със статут на единична недвижима културна ценност, категория „местно значение“, декларирана с писмо на Националния институт по паметниците на културата от 1990 г. и с протокол на Националния съвет за опазване на паметниците на културата от 1998 г. През месец октомври тази година е обявена обществена поръчка за реконструкция на сградата – вътрешен и външен ремонт. Съгласно чл. 83, 1 от Закона за културното наследство, инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията, след съгласуване по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство. В Министерството на културата и в Архива на Националния институт за недвижимо и културно наследство няма информация за съгласувателна проектна документация, касаеща обявената през месец октомври 2017 г. обществена поръчка. Съгласно чл. 200, ал. 1 от Закона за културното наследство, който реализира такива инвестиционни проекти без разрешението или съгласуването с Министерството на културата, се наказва с глоба в размер от 5 хил. лв. до 10 хил. лв., а за едноличен търговец и юридическо лице – от 15 хил. лв. до 30 хил. лв., ако деянието не е престъпление, разбира се, деянието. Като оставим настрана реалната възможност за увреждане на културното наследство, следват естествени въпроси, които би задал всеки български гражданин. Затова

Областната служба „Земеделие“ в Стара Загора и Министерството на земеделието и храните ще понесе загуба от 15 до 30 хил. лв. Въпросът, господин Министър, е принципен и важен. Когато една административна структура нарушава българското законодателство кой носи отговорност за това?

С договор за замяна на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията на 29 ноември 2016 г., е прехвърлена собствеността върху част от масивна 4-етажна сграда, собственост на община Стара Загора, на областния управител, по реда на Закона за държавната собственост. Със Заповед на министъра на земеделието и храните от месец април 2017 г. е прехвърлено правото на управление на придобитите части от сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора. Община Стара Загора като бивш собственик на административните сгради е уведомила дирекцията, че сградата е недвижима културна ценност с местно значение. В акта за общинска собственост, както и в договора за замяна също не е отбелязан този факт. Сградата е строена 1944 г. и е в лошо състояние – стара електрическа инсталация, покривът е гредоред, при дъжд тече в работните помещения, поради което в бюджета на дирекцията за 2017 г. са предвидени средства за основен ремонт на сградата. На 2 октомври 2017 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувана обява

Преди възлагането на обществената поръчка за ремонтираните дейности Областна дирекция „Земеделие“ – град Стара Загора, не е имала информация, че сградата, в която се намират ползваните от нея самостоятелни обекти – недвижима културна ценност с местно значение. Уважаеми народни представители, във връзка с вашия въпрос е извършена проверка на 11 януари 2018 г. от регионални инспектори на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата и е установено, че сградата на ОД „Земеделие“ – Стара Загора, притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение. Съставеният констативен протокол на проверката на 18 януари 2018 г. е отбелязано следното, цитирам дословно: „Извършен е цялостен ремонт на фасадите на сградата, изразяващ се във възстановяване на обрушени части на мазилката и цялото боядисване с фасагенна боя. Цветовото фасадно решение максимално се доближава до оригинала и като цяло ефектът от извършената работа е добър. Оригиналните орнаменти са изцяло съхранени и по отношение на ремонта на фасадите няма унищожени или увреждане на недвижимата културна ценност“. Искам да ви уверя, че Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, ще изпълни всички указания за последващи действия, цитирани в констативния протокол. С две думи, явно е имало информационна неяснота при прехвърлянето на сградата за това, че тя е с местно културно значение. Безспорно е, че ако бъде наложена глоба, тя ще се наложи от съответните компетентни институции, ще преценим кой ще понесе съответната отговорност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, госпожо Бъчварова – заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Аз и колегите предполагаме, че в Министерството на земеделието не е имало информация дали този обект е със статут на местно значение културна ценност. Но в Стара Загора няма човек, който да не знае това може би освен директорката на областната служба, която поради съвместяване на много дейности, за която неведнъж ние сме Ви информирали, не е била в течение. Всъщност сигналът беше получен от обществеността в Стара Загора. Вие изчетохте част от проверката, която е правена, но там заключенията, които следва да се имат предвид – ние имаме и писмо от господин Боил Банов – министър на културата, са, че строежът няма издадена виза от главния архитект, че няма инвестиционен проект. Това, което се изисква – освен административната глоба, която ще бъде наложена и съответно ще получите, тъй като са нарушени не един, а повече закони е, че обектът трябва да се върне в първоначалното си състояние. Това е проблем, който вероятно ще създаде проблеми и за работата на областната служба, и ми се ще наистина, когато се правят такива поръчки, когато се делегират правомощия, да се търси възможност

Бих искал да кажа, че съм съгласен с това, което спомена професор Бъчварова. Ще възложа проверка на „Инспектората“ да провери цялостното движение на подготовката подготовката на този ремонт, а това не е строителство – дали той е изисквал съответните решения, за които Вие споменахте, че не са издадени, и съответно ще предприема необходимите действия, като санкции, при необходимост. Благодарим Ви, министър Порожанов. Следва въпрос от народния представител Светла Бъчварова относно прилагането на регламента „Омнибус“ в страните – членки на Европейския съюз, от 1 януари 2018 г. Заповядайте, професор Бъчварова, да зададете Вашия въпрос. Благодаря. необходимостта от 1 януари 2018 г. да се прилага така нареченият регламент „Омнибус“. Малко разяснения. Един Проект, който няколко години се подготвяше, а в края на краищата се излезе с решение, което е насочено към опростяване на общата селскостопанска политика в направление „Директни плащания“, общата организация на пазара, развитието на селските райони и на хоризонталния регламент. Всичките препоръки, които се дават за корекция на законодателството и процедурите, особено в сферата на директните плащания, са нещо, което интересува земеделските стопани, тъй като, ако имаме възможност да оптимизираме това законодателство на ниво наредби, могат да се създадат предпоставки за по-ефективно усвояване на средствата. Моят въпрос към Вас е свързан с това дали Министерството на земеделието предвижда през 2018 г., особено в областта на директните плащания, да прави промени, свързани с прилагането на директните плащания, още повече че към настоящия момент Наредба № 3, която определя именно изискванията по линия на директните плащания, е на етап публично обсъждане? Има различни напрежения, възражения върху основни насоки в прилагането на Наредбата – дали ще се съобразите с тях, доколко и наистина ще има ли възможност да се направят корекции?

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова! Наистина това е един изключителен документ, който беше гледан в рамките на повече от две години и с много усилия бе приет в края на миналата година. Измененията, които са направени в „Омнибус“, дават тук има и много други, които са свързани с компенсиране на доходи, с организации на производители, които са интересни в своята същност, така че като цяло не възразявам да проведем съвсем отделен разговор с Вас по някои детайли на тези теми. По отношение на основните неща, свързани с предстоящото кандидатстване, Регламентът от 2017 г. дава възможност на държавите членки за някои решения, но има разпоредби, които са пряко приложими. Регламентът разрешава да се спре прилагането на негативния списък, който е част от активен фермер. За България националното решение за активен фермер е разписано в Закона за подпомагане на земеделските производители с цел насочването на директното подпомагане само към действителни земеделски стопани и не се предвиждат промени в изискването за активен фермер в страната. От тази опция ние няма да се възползваме. Тя Тя е законово определена. Прилагането на изискването за активен фермер съвпада и с идеята в съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на прехраната и селското стопанство, насочване на подпомагането към действителни фермери, които осигуряват своята прехрана в земеделието. Това е съобщението на комисаря от края на месец ноември. Държавите членки в следващия аспект могат да преразгледат решенията си относно въвеждането на таван на плащанията по схемите за единно плащане на площ, като решението може да бъде само ако до момента не е прилаган таван на плащанията. За България от 2015 г. се прилага инструмент за намаляване на плащанията и таван по СЕП: към един бенефициент – с 5% за сумите от 150 до 300 хил. евро., и със 100% – за субсидията над 300 хил. евро. Като по-справедлив подход за допълване на доходите на земеделските стопани предвиждаме да се продължи прилаганият подход за таван на плащанията и в следващите години на този програмен период. Регламентът дава възможност за държавите членки да преразгледат решенията си относно прехвърлянето на средства между стълбовете на общата селскостопанска политика. Могат да се прехвърлят средства от директни плащания към Програмата за развитие на селските райони – еднопосочно е действието. Предвид голямото значение на директните плащания, земеделските стопани и техните доходи не предвиждаме да приложим намаление на ресурса чрез прехвърляне на средства от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони. Тук има една опция за свръхрезервиране на бюджета по СЕП, също е предоставена като възможност, но без да се променя размерът на общото финансиране по всички схеми за директните плащания. Свръхрезервирането на бюджета е предварително и може да се изплати само ако има значително неусвоени средства по останалите схеми на директните плащания. Анализът на данни от предходните кампании показва, че по схемите за директни плащания има много високо усвояване на средства. На този етап не предвиждаме резервиран свръхбюджет, който да отиде към базовото плащане на СЕП-а, за сметка на икономии от останалите. Защото реално във всичките направления на пакета от гаранционния фонд по СЕП усвояването е много високо, така че не можем да вземем средства от другите направления, за да увеличим базовото плащане. Регламентът дава възможност за увеличаване на ставката за схемата за млади земеделски стопани от 25 на 50 на сто от размера на ставката по СЕП. Това решение е необходимо да бъде регламентирано в Закона за подпомагане на земеделските производители, където е определен размерът на ставката по схемата за млади земеделски стопани. Предстои извършването на анализ и вземането на решение. Не изключваме по тази опция, която е дадена за следващата кампания, след анализа, който направим тази година, да анализираме и да увеличим ставката за младите земеделски производители, тъй като в момента нямаме време в настоящата кампания, която трябва да стартираме.

въпроса, свързан с доброволната обвързаност в производството – подпомагане. Всяка една държава ще може ежегодно да взема решение. Тук въпросите са два. Първо, дали ще има преразпределение на ресурсите, тъй като от 2016 г., когато стартира преразпределителното плащане, имаше възражения от една или друга група за ресурса, с който се разполага. В резултат на прилагането – две години, може би ще се намери или ще се види наистина какви са нуждите на всяко едно от направленията на подпомагане. Въпросът, който също се поставя, е свързан с обвързаната подкрепа за млякото и млечните продукти. Има напрежение в сектора, има и „за“, и „против“. Тук по-скоро въпросът, който възниква, е, че Министерството на земеделието и храните, изисквайки едностранно от земеделските стопани документи за реализация на млякото, в никакъв случай не се интересува от това какво правят млекопреработвателите, тъй като млякото е първична суровина. Те нямат какво да я правят освен да я предоставят. В резултат на това, че са задължени да я продават, те срещат от другата страна една доста сериозна картелна форма по отношение на изискванията към тях и цените. Факт е, че ако трябва да се даде документ от мандрите, а това масово се посочва, цената е с 10-15 стотинки по-ниска от пазарната цена. Този проблем, ако не се реши чрез контролните органи, ще създава предпоставки за напрежение в сектора и през следващата година. Също така с тези мерки за младите земеделски стопани момента предстои промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители, и ако имате достатъчно сериозни анализи, което вероятно може да стане, мисля, че не е някакъв особен проблем да се увеличи ставката. Проблемът в земеделието не само в България, но и в Европа е наистина застаряването на заетите в сектора, и младите фермери са тези, които трябва да бъдат подкрепяни. Те нямат достъп до земята или дори да имат достъп до земята, той е труден. Ако се увеличи финансовият ресурс, но това съответно трябва да бъде на основата на анализи, ще се създадат предпоставки наистина за едно по-справедливо разпределение на средствата. И последната тема от директните плащания – постоянни пасища.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема професор Бъчварова, уважаеми народни представители! Само бих си позволил да направя изказване по темата с обвързаното производство. Схемите за обвързано производство – такива, каквито са, и режимът за това, че те трябва да бъдат обвързани с документи за изкупуване на продукцията, за продажба на продукцията, но не толкова за изкупуване – изкупуване е малко по-остаряла дума, са приети през 2016 г. и изцяло подкрепени от бранша. При настоящото плащане за обвързани производства, а там таванът е 121 милиона, плащанията, които направихме през месец декември, са за около 105 милиона, предстои доплащане след изчистване на казусни случаи, но в случаите, в които земеделски производители нямат документация и са предпочели под някаква форма… Не изключвам темата с недобри взаимоотношения с преработватели, които да изкупуват, но във всичките срещи ние не можем да толерираме това, че някой не желае да иска документ за изкупуване, а ние, борейки се срещу сивата икономика, трябва да сезираме институциите. Включително и чрез Министерството, ако трябва, когато има изкупвачи, които не желаят да получават документи и да отчитат приходи. Нека да кажем и нещо друго. Смятам, че не е някаква тайна, че има малки производители, които предпочитат да си продават млякото по друг начин – в бутилки по 1 лев, по 1,20, а сега в един момент, когато им трябва документ за продажбата, за плащането на тази субсидия, се появява проблем. В момента облекчаваме Наредбата от гледна точка на изискванията за документи. Облекчаваме я. Ще разгледаме всички жалби, които са дадени за неполучени, когато по технически причини в документите, отчетени – малко е сложна цялата тема със сектора сектора на млякото след отпадането на квотите, но като цяло режимът трябва да се запази, макар и да се облекчи, за да излезе изцяло секторът на светло. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е зададен отново от народния представител Светла Бъчварова-Пиралкова относно критерии за определяне на понятието „иновации в земеделието“ в Програмата за развитие на

че понятието „иновация“ беше ползвано като един от критериите, който дава предимство на проектите. Много интересно, в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата в един и същи текст се казва какво е иновация и след това се казва какво не е иновация. иновация. Иновации са продукти, произвеждани от стопанства, въвеждане на нов производствен процес или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепен с удостоверение за ползван патент патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрен в рамките на две години преди подаване на заявлението за подпомагане. В същото време обаче

има съвсем друго определение. Определението в тази програма, приета от Министерския съвет, е: „Въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт, стока или услуга, или производствен процес на нов метод за маркетинг, или на нови организационни методи в търговската практика, организация на работни места или вътрешни връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите“. Във връзка с приема по мярка 16.1, където иновациите са в основата на гвоздея, на практика мярката, която ще се прилага, моят въпрос към Вас е свързан с това: какво и как ще бъде определено понятието „иновация“ и то ще се припокрива ли донякъде с това, което е заложено в тази Национална стратегия? Благодаря.

В разработената и одобрена от страна на Европейската комисия „Програма за развитие на селските райони“ за този програмен период е включено определение за „иновации“, във връзка с прилагането на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации“, това е името на мярката. Като определение за иновация в контекста на подмярка 16.1 се посочва, че тя може да включва разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт, стока или услуга, нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност. Включеното определение за целите на подмярката дава широка възможност за подкрепа и прилагане на иновативни решения в земеделските стопанства. При оценката на кандидатите, оперативни групи, в които задължителен субект са земеделските стопани и представените от тях проекти, от особено значение е описанието на проекта и по какъв начин чрез него ще се постигне прилагането на иновативно решение в практиката, както и дейностите, които се предвиждат за всяка една от фазите на изпълнение на иновативния проект.

Друг важен момент от оценката е, че подпомаганите проекти трябва да предоставят възможност на земеделските стопани да адресират решаването на определен проблем или проблеми в стопанствата си чрез въвеждането на конкретно иновативно решение в практиката. Чрез подкрепата по подмярка 16.1 се предоставя възможност за засилване на връзката между бизнеса, науката и образованието, с цел повишаване на конкурентните предимства на земеделските стопани, като се следват принципите на европейското партньорство за иновации, като за целта, в рамките на Оперативната група следва ясно да бъдат посочени отговорностите и задълженията на участниците в групата. В допълнение Ви информирам, че към момента се разработват правилата за подпомагане по подмярката. Предстои да бъдат проведени обсъждания със заинтересованите страни, включително и в рамките на Комитета по наблюдение на Програмата, с цел стартиране на подмярката в средата на 2018 г. Безспорно е, че до момента темата с иновациите не беше, как да работено по нея. Знаем много добре, че особено по 4.1 и по 4.2 в първите приеми, иновациите с тези тежки определения, реално много малко бяха проектите, в които бяха окачествени иновации. Неслучайно индикаторите по тези мерки, или по-точно за иновации, не са в добро изпълнение. По отношение на 16.1 вече имаше една тематична работна група. Както се казва: поскараха се, от гледна точка на това какво да има. На мен лично много ми се иска да има еднотипност на определенията. Не може да имаме най-различни определения. На мен лично ми се иска да почерпим опит от страни, в които този процес се извършва по-добре. по-добре. И по този повод, но и преди това сме говорили с колегите, така че да мога да насоча наши експерти дали ще бъде, няма да споменавам страни. Много ми се иска да отидем в Холандия, но те с иновациите са толкова напред, че само ще се объркаме в един момент, но в страни, които са със сходни икономически условия и са напред по тази мярка, да можем да почерпим опит, така че да можем да я приложим по-ефективно, независимо от определението или дефиницията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Порожанов. Заповядайте, професор Бъчварова – имате думата за реплика.

смятам, резонните. Всяко едно допълнително изискване към това какво е иновация, полезен модел или патент, води до състояние, в което се ограничава броят и възможността иновативни решения и идеи да бъдат реализирани. Според общата селскостопанска политика обаче всяка страна членка на практика може да определи какво е иновация и да се придържа към това определение, но е необходимо да има институция, която да определя какво е това иновация, защото няма друга система и начин, освен преценка на иновативно решение, ако насреща няма отговорна институция, която да го направи. Така поне е моят прочит в общата селскостопанска политика. Такава институция ще имаме ли, която да преценява какво е иновация? Вторият ми въпрос е свързан пак с мярка 16.1. Бюджетът е много малък, там има две изисквания: да имаме иновации и да имаме оперативни групи. Кое ще е водещото? Защото оперативна група, повярвайте ми, мога да Ви създам 20 оперативни групи за 20 дни, обаче иновациите са проблемът, който трябва, според мен да бъде водещият и определящият при оценката на проекта. Кога считате, че трябва и ще се

Благодаря Ви. Много накратко. Аз също смятам, че иновациите трябва да са водещите. В момента се работи по насоките, знаете, вече работим по насоки, те имат своя работен вид. Съвсем скоро ще ще направим отново тематична работна група, за да ги видим във вид, в който са – по-работен. В индикативния график сме заложили това да бъде през месец април, ако не се лъжа, или май тази година. Благодаря. Благодаря Ви. Благодаря и на народния представител Светла Бъчварова за нейната активност. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Гьоков относно незаконна сеч в защитената местност „Туловска кория“ в село Тулово, област Стара Загора. Заповядайте, господин Гьоков.

Министерството на земеделието, горите и храните, а и от всеки един от нас. Смятам, че всеки е ставал свидетел на сеч на дървета и смятащ, че това се извършва без разрешителни или по неправилен начин, може да допринесе за опазването на гората, като сезира отговорните институции. В района, от който съм избран за народен представител – това е Двадесет и седми многомандатен изборен район – Старозагорски, белезите за незаконна сеч и сигналите за това са непрекъснати. Такъв е случаят с „Туловска кория“. Тя е защитена местност, която се намира в област Стара Загора, община Мъглиж, населено място Тулово.

като се забранява провеждането на всякакви сечи, паша на добитък и всякакви дейности, които биха станали причина за повреждането или изсъхването на вековните дървета. дървета. Другите дейности, които се извършват там незаконно спрямо този документ, няма да ги коментирам, но до Регионалната дирекция по горите – Стара Загора, е подаден сигнал за незаконна сеч в тази защитена местност. При проверката на служители по горите са констатирали незаконна сеч на 546 дървета от габър и летен дъб, а общият размер на незаконно добитата дървесина възлиза на 76 плътни кубически метра. Установено е, че безогледното посегателство срещу природата е извършено в периода 20 декември 2017 г. – 3 януари 2018 г. от неизвестен засега извършител, материалите по случая са изпратени в Районна прокуратура – Казанлък. Проблемът не е нов, защото това се случва вече повече от 25 години, но сега посегателството е особено нагло, защото се извършва в защитена местност и защото предишните случаи са в по-малки мащаби и изсечената дървесина се е извозвала с каруци, колички, велосипеди и на ръка, а в случая престъплението престъплението е планирано и организирано, бих го нарекъл „организирани бракониерски действия“. Ползвани са моторни триони, резачки и камиони. Уважаеми господин Министър, за да запазим богатството на горите, е необходимо нещо повече от констатиране и регистриране на престъпленията. Необходимо е да има по-сериозни мерки и контрол, да има по-засилена охрана и по-сурови наказания. В тази връзка е моят въпрос: какви сериозни мерки и контрол ще предприемете, за да запазим в случая последните наследници на

Югоизточно държавно предприятие – Сливен, и Държавно горско стопанство „Мъглиж“ да предоставят информация за констатираната незаконна сеч в защитена местност „Туловска кория“, както и предприетите от тях мерки и действия за откриване на извършителите и опазване на защитената местност. От предоставената информация се потвърдиха изцяло изнесените от Вас факти. Землището на село Тулово се явява район с концентрация на нарушения и множество констатирани системни посегателства в горите, извършвани предимно през нощта и зимните месеци с коне и каруци от безработни, социално слаби хора. Тук малко смекчихме определението на Организацията, провежданите проверки и наложените санкции в района от страна на РДГ – Стара Загора, служителите на ДГС „Мъглиж“, структури на Министерството на вътрешните работи, както и работата на контролните звена на Югоизточно държавно предприятие, не са довели до прекратяване на незаконните сечи. През 2018 г. е констатиран случай в защитената местност „Туловска кория“ и има съставени пет констативни протокола за извършена сеч на 76 куб. м дървесина, това, което и Вие споменахте, за което е уведомена Районната прокуратура в гр. Казанлък, която е образувала досъдебно производство. По време на извършената проверка по постъпилия сигнал на 5 януари 2018 г., служителите на РДГР – Стара Загора, са съставили акт за установяване на административно нарушение на горски надзирател при ДГС „Мъглиж“, на който е било възложено опазването на защитената територия. С оглед преустановяване на незаконната сеч са предприети следните конкретни мерки и действия: Първо, Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен, е разпоредило ДГС „Мъглиж“ да осигури конна база за задържаните коне до продажбата им на търг. Това е, както се казва, конфискация на транспортното средство. за опазване на застрашени от незаконни сечи горски територии в землището на село Тулово вече се провеждат с по-голяма честота съвместните действия и организирани акции на РДГ – Стара Загора, ДГС „Мъглиж“ и Дирекция „Жандармерия“ при които традиционно респектират в значителна степен потенциалните нарушители в района. Искам да Ви кажа, че дори миналата седмица имахме нова среща с ръководството на Главна дирекция „Жандармерия“ за райони не само в Тулово, за подобни посегателства, защото набезите са от „нуждаещи се“ от дърва хора за отопление и е много трудно да се справим само с горските инспектори и с наши усилия. усилия. В скоба на всичко това, ние непрекъснато информираме. Само през миналата година, от встъпването на сегашното ръководство, сме направили 370 хил. проверки проверки за начина на добиване, за незаконна сеч, за транспортиране, по отношение на горите. Смятам, че има своята превенционна дейност. Разбира се, много трудно някой може да се похвали, че би спрял абсолютно всичко в системата на горите. И бих завършил: през последните две години бяха разработени редица предложения за изменение и допълнение в текстовете на Наказателния кодекс дори последното предложение е внесено от група народни представители на 30 ноември 2017 г. в Народното събрание, но все още не е разгледано и обсъдено от комисиите. Предвидените промени се очакват да доведат до: подобряване на работата по отношение налагане и изпълнение на наказание и незаконни дейности в горите и бракониерството; възможност за повишаване ефективността по превенцията и санкциониране на нарушенията в горите; възможности за нормативно регламентиране на наказание, като например безвъзмезден труд на нарушители в полза на обществото, които са социално слаби и нямат възможност евентуално да заплатят съответните глоби, и квалифициране като престъпление на случаите при извършване на повторно нарушение в горите, след наложено административно наказание. Благодаря Ви, за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър! Заповядайте, господин Гьоков, да направите своята реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, аз съм доволен от отговора, който ми давате. Далеч съм от мисълта да обвинявам за сегашното състояние за тези 27-28 години посегателство върху българската гора само и единствено Министерството на земеделието, храните и горите или пък сегашното управление. Само че нещата, като че ли вече излизат от всякакъв контрол и дори хората по места не го търпят, като гледат какво се случва с българската гора. В случая не ги спира дори и това,

дървесина; Министерството на труда и социалното подпомагане заради това, че тези хора, които най-често крадат – дребните, кокошкарски кражби, са в невъзможност да си осигурят отопление. Искам и нещо друго

пречи да си извършва задълженията в пълна степен. Целта на въпроса ми към Вас, господин Министър, е да Ви провокирам да вземете сериозни мерки и да засилите контрола, да запазим богатството на българската гора. Защо не и при установяване на необходимост. Както казахте, че има внесени и други предложения за законодателни промени, защото пряката отговорност за опазване на българската гора носите както Вие като изпълнителна власт – Министерството на земеделието, храните и горите, така и ние, като народни представители, за да оптимизираме ефективността в борбата с незаконната сеч, особено в тези защитени местности. местности. Ако трябва – да приемем промени в законовите уредби. Иначе нарастващото недоверие на обществото за способността на органите, които имат задължения да се справят с подобни нарушения, е налице, и Вие го знаете много добре. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР Не желаете дуплика. Продължаваме с въпрос от народния представител Александър Николаев Сабанов относно неизплатени задължения на „Исперих БТ“ АД, гр. Исперих към тютюнопроизводители. Заповядайте, господин Сабанов, да зададете Вашия въпрос. Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, народни представители! Уважаеми господин Министър, обръщам се към Вас в качеството си на народен представител от Силистренски избирателен район. При среща с избиратели ми беше поставен въпросът от група тютюнопроизводители, които са се обединили в Инициативен комитет относно неизплатените им задължения от „Исперих БТ“ АД през периода 2010 – 2011 По техните думи, съгласно тогава действащия Закон за тютюна и тютюневите изделия, съществува Гаранционен фонд, в който производители и купувачи внасят по 2% от стойността на продадения от производителите и изкупения от купувачите тютюн. В конкретния случай такива компенсации не са извършени, въпреки че идеята за създаването и функционирането на такъв Гаранционен фонд е именно да гарантира плащанията на производителите. Целта на този въпрос е да се чуе гласът и да се решат проблемите именно на 650 семейства от Североизточна България, чийто труд е ощетен от некоректната фирма, която разбрах, че вече е закрита – „Исперих БТ“ АД. АД. Приложено Ви изпратих и списък с физическите и юридическите лица, към които „Исперих БТ“ АД има задължения. Ще цитирам само някои от тях, както селата и общините, от които са:

ЗПК „Обединение“ – село Конево, община Исперих, ЗК „Изгрев’92“ – село Белица, община Тутракан. Земеделските производители: Сезгин Хасан от село Черник – община Дулово,

и са били измамени от некоректен платец, така да се каже – „Исперих БТ“ АД. В тази връзка моите въпроси са: първо, дали е имало такъв фонд и ако е имало, какво са е случило с натрупаните средства в него? Кой се разпорежда с тях след закриването на Фонд „Земеделие“?

Благодаря Ви! Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сабанов, преди да започна с отговора си, първо искам да изразя абсолютното си съгласие с репликата на господин Гьоков – нарочно не станах, за да не губим време. Колегите са направили дълъг отговор, но материята за добро или за лошо ми е ясна. Фонд „Тютюн“ работеше – знаете, и основната му функция беше да осигурява премии на земеделските производители. Законът за тютюна даваше възможност – правеше едни правила в първоначалната му структура, да има минимални изкупни цени и по тези минимални изкупни цени да се изкупува тютюнът на съответните тютюнопроизводители, респективно да има лицензирани фирми за преработка. Лицензираните фирми за преработка бяха над 20. „Исперих БТ“ е част от структурата на „Булгартабак“ към онзи момент. Той беше с мажоритарен дял на „Булгартабак холдинг“ в неговия капитал. По отношение на Фонд „Тютюн“: тези 2% 2% бяха приходи във Фонда. Никога не е създаван Гаранционен фонд, който да е с някаква структура, с някакви функции, като отделно трябва да бъде и юридическо лице.

сметка, вече като се консолидираха, той стана част от второстепенен разпоредител към Министерството на земеделието, като бюджетна сметка. Със самото му закриване се закрива и самата сметка като част от приключването на бюджета за съответната финансова година. В конкретния случай тези неразплатени средства от 2009 г. няма как да бъдат покрити от средства на държавата, което означава републиканския бюджет, респективно бюджета на Министерството на земеделието или каквато и да е друга структура. Тук нямаме подобен Гаранционен фонд, както е при банките, за гарантиране на плащания, депозити или каквото и да е.

подобни суми. Правил съм няколко срещи. Опитваме се чрез цесия – и те вървят тези плащания, на вземания – „Булгартабак холдинг“ да изплати една част, но другата част остават в ръцете на гръцкия собственик, който е в Солун и в Кавала. Там отново се дължат над 1 млн. лв. Но няма как държавата – това са си търговски отношения, така да го кажем, между производители и изкупуване – търговска организация да разплати подобни средства.

от периода 2008 – 2010 г. През настоящата година имаме планираме 84 млн. лв. През миналата година бяха разплатени 89 млн. лв. Това са в подкрепа на доходите на тютюнопроизводителите, независимо от това че някои от тях в момента не се занимават с тютюнопроизводство. Това, което бих искал днес да кажа и от уважаемата трибуна на Народното събрание, макар че някои много не я уважават, аз лично я уважавам: ще направим всичко възможно, и сме в разговори по наша си линия, да запазим преходната национална помощ за тютюнопроизводството и в следващия програмен период. Да, ще се промени референтната база. Трябва да стъпим на референтна база, която е актуална, тютюнопроизводители, които към момента са тютюнопроизводители – има ги данните, и да защитим сумите – в момента сме паднали на около 14 хиляди тона производство, докато при старата референтна база премиите варират между 40 и 45 хиляди тона производство, така че да можем да съхраним доходите на този труд, който наистина е изключително ценен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Порожанов! Заповядайте за реплика, господин Сабанов.

уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз наистина благодаря за Вашия отговор. Беше редно хората, които не са получили сумите, които им дължи „Исперих все пак да знаят – да не ги лъжат и разхождат напред-назад разни адвокати и разни представители на политически партии, които в крайна сметка са завзели тези райони и се опитват да си докарват политически дивиденти от неща, от които нито зависят, нито има как да станат.

да благодаря на министър Порожанов за неговото участие в днешния парламентарен контрол, както и на народните представители, останали в залата, и особено да изразя благодарност за изразеното уважение към високата трибуна на Народното събрание от министъра.